Zahvaljujem.Na član 8. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Šaip Kamberi, Enis Imamović, Selma Kučević, Nadije Bećiri, Mirsad Hodžić i Arđend Bajrami.Primili Bajrami.Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč ima Nadije Bećiri.

obzirom na to da je danas na dnevnom redu i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu jedan od najvažnijih zakona.Prvo što bih zamolila Vladu, sve građane koji žive u Srbiji, da se upoznaju sa trenutnom situacijom u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Tri nerazvijene opštine. Naš stav je jasan, da Vlada treba da promeni politiku prema albanskoj manjini.Na prethodnim sednicama i u ekspozeu predsednice Vlade jasno je definisano

pa tako i zbog albanske manjine i drugih građana koji žive u ove tri opštine. Zato bih zamolila premijerku, ministre da se ne razlikujemo u konkretnim rezultatima i da deo sredstava odstrani direktnim investicijama usmerite ka građanima ove tri nerazvijene opštine, jer su nam potrebne nove fabrike i nova radna

je neophodno, s obzirom na situaciju sa pandemijom korona virusa, da se adaptira dom zdravlja u Bujanovcu, naročito odeljenje hitne pomoći koja nema osnovne uslove za rad.

ovu priliku, na ovoj važnoj sednici, kao poslanica koja zastupa građane opštine Bujanovac, koja je decenijama nerazvijena opština i to sa mešovitim stanovništvom.

zbog dugogodišnjeg problema oko nepriznavanja diploma, čime je onemogućeno ljudima da doprinose u društvu u kome žive i da sami imaju korist od njega.Nadam

Zahvaljujem.Po amandmanu, takođe ispred predlagača, reč ima gospođa Selma Kučević. Dame i gospodo, uvaženi poslanici, poštovani ministre, naime imajući u vidu da se danas pred nama nalazi jedan, za ovu državu, veoma važan Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu, predlog zakona koji bi trebalo u ovom kriznom vremenu za svetsku ekonomiju i zdravstveni sistem barem na neki način ublaži katastrofalne posledice pandemije. Takođe, ovaj predlog zakona bi trebao, kako je već najavljeno, da bude i razvojni, zatim da sadrži niz kapitalnih investicija.Međutim, sagledajući i ovaj predlog zakona sa aspekta bošnjačkog i albanskog naroda, mi nažalost to nismo mogli uočiti. Dakle, kao što vam je poznato, mi smo već nekoliko puta predlagali da sva ministarstva u okviru svojih nadležnosti i delokruga razmatraju posledice pandemije korona virusa, te da u skladu sa tim predlažu mere za efikasnim otklanjanjem istih.Takođe, predlagali smo da se izdvoje značajna sredstva za opštine i gradove koji su takođe podneli katastrofalne posledice ove pošasti, ali kao što možemo iz unapred navedenog uočiti jeste da odgovori za krizu u Sandžaku se nisu našli u ovom Predlogu zakona o budžetu.Dakle, ako govorimo o zdravstvenoj situaciji u ovoj zemlji, ja zaista moram spomenuti i to da se u Opštoj bolnici u Novom Pazaru trenutno leče ne samo građani Novog Pazara, već i građani iz susednih opština Tutina, Raške, Sjenice, Ivanjice, Kraljeva, Leposavića i ostalih.Smatram

već naveli da su, zapravo, sredstva za ovaj KC opredeljena, međutim, proučavajući ovaj predlog zakona mi to nismo mogli pronaći, pa od vas tražim da mi kažete da li su stvarno ta sredstva opredeljena i gde se to nalazi jer, kao što rekoh, mi to nismo mogli da pronađemo u istom.Dame i gospodo, dakle, unapređenje zdravstvenog sistema u celoj zemlji je nešto oko čega se mi ovde danas definitivno svi moramo složiti. U tom pogledu mi smo pokušali, dakle, da kroz ovaj amandman ispravimo te nedostatke u ovom predlogu zakona i zato pozivam sve prisutne poslanike da podrže naš amandman zato što u ovim uslovima zaista nema mesta ni za kakve razlike i ni za kakve podele.Mi smo ovde danas i moramo podržati ono što je neophodno građanima ove zemlje, te učiniti svima njima dostupan, dakle, taj kvalitetan zdravstveni sistem.Naime, kao poslanička grupa koja dolazi iz reda bošnjačkog i albanskog naroda, dakle, podneli amandman kako bismo pokušali da zaustavimo te tendencije vladajuće većine da se najveći organi manjinskih naroda svedu na nivou nevladinih organizacija, kako zapravo stoji i u budžetskoj liniji, samom nazivu budžetske linije.Dakle, linije.Dakle, dame i gospodo, ovde se ne radi ni o kakvim nevladinim organizacijama, već po Ustavu i zakonu najvećim političkim i predstavničkim telima manjinskih naroda. Ova tela su, dakle, u proteklom periodu značajan deo sredstava izdvajala upravo za pomoć zdravstvenom sistemu, te su samim tim izašla iz svojih delokruga, a čime su, naravno, njihove osnovne delatnosti ugrožene. Dodatne troškove ovim telima, zapravo, iziskivala je organizacija kao i praćenje nastave na daljinu, te pomoći kulturnim, medijskim institucijama, ali takođe i obezbeđenje zaštitnih sredstava, kao i same borbe protiv ovog virusa.Dakle, virusa.Dakle, uzimajući u obzir sve ovo navedeno, koordinacija svih nacionalnih saveta je usvojila zajednički stav, a to je da se ovim telima treba povećati budžet za 100%, što bi bilo u skladu ne samo sa rastom broja nacionalnih saveta, već sa rastom i cena, kao i zadataka ovih tela.Mi smo, dakle, ovim amandmanima predvideli da se ekonomska klasifikacija 481 – dotacija nevladinim organizacijama – najpre preimenuje i doda – dotacija nacionalnim savetima i nevladinim organizacijama, te poveća budžet sa 267 miliona na 534 miliona, kao i to da se Koordinacionom telu za Preševo, Medveđu, Bujanovac uveća budžet sa 358 miliona na iznos od 465 miliona, što iznosi 30% zbog potreba koje postoje u ovoj opštini, kao i dovršetka započetih projekata.Nadam dakle, da će ovaj parlament imati razumevanja za ovo o čemu sam govorila, jer ovo zaista nije nikakav luksuz, jer se isključivo radi o realnim potrebama stanovnika ove države u 21. veku.Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima ministar Siniša Mali. malopređašnje izlaganje koje ste imali priliku da čujete. Najpre, vama želim da vas obavestim da kada sam vam rekao pre dva dana da će 20,7 miliona dinara biti opredeljeno na sednici Vlade dodatnog budžeta za ovu godinu za Nacionalni savet nacionalnih manjina.To smo obećanje ispunili, ta odluka je bila na Vladi, ja već koliko sutra očekujem taj novac na računu Ministarstva za manjine i odmah nakon toga i u savetu, tako da taj novac možete da koristite shodno vašim potrebama.Drago mi je samo da da to obećanje koje sam vam dao da smo uspeli da ispunimo.Po pitanju zahteva koji su vezani za ovaj amandman, nije jednostavno objašnjenje, ali biću potpuno direktan prema vama, najpre kada govorite o tome da transferi nisu povećani nekim lokalnim samoupravama, a Zakon o finansiranju lokalnih samouprava je veoma jasan, definiše kriterijume na osnovu kojih se definiše i visina transfera. Ti kriterijumi se odnose na broj stanovnika, na površinu, na broj dece, na ukupan broj objekata osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, na sistem dečije zaštite itd.Dakle, to su objektivni kriterijumi koje Zakon o finansiranju lokalnih samouprava definiše i nije subjektivna odluka ni ministra finansija, niti bilo koga drugog kako će i na koji način ti transferi da rastu.S druge strane, ono što je veoma važno, svaka lokalna samouprava bar s kojom sam ja komunicirao je zajedno sa rebalansom budžeta Vlade Republike Srbije u aprilu mesecu uradila i rebalans svojih budžeta, lokalnih budžeta, upravo imajući u vidu pandemiju korona virusa, upravo imajući u vidu nešto na šta niko nije računao i kao što je Vlada Republike Srbije u tom rebalansu smanjila 20% i više u proseku od 20% svoje troškove, tako sam očekivao da će i svaka druga lokalna samouprava to da uradi upravo da bi uštedela za najosnovnije stvari kako bi se prevazišle negativne konsekvence i posledice Kovida 19.Dakle, to bih očekivao da je uradila i Opština Bujanovac, Medveđa, Preševo ili bilo koja druga, kao što je, recimo, uradila Vranje, Leskovac, Novi Sad, Beograd itd. postoji odgovornost i na jedinicama lokalne samouprave za svoje budžete.Ono što se desilo ove godine, kao što se desilo i prethodne godine i prethodnih godina, Vlada Republike Srbije i država Srbija je pomogla iz tekuće budžetske rezerve onoliko koliko je mogla. Ja sam to prošli put i rekao, mogu da vam ponovim, dakle, i 2018. iz tekuće budžetske rezerve Bujanovac je dobio 20 miliona dinara. Prošle godine to je bilo 10 miliona dinara. Medveđa takođe 20, 10, a ove godine 10. Preševo je dobilo ove godine 20 miliona dinara, da ne govorim Novi Pazar, Sjenica, Tutin, itd. Dakle, odgovornost i to je da se nadovežem na vaš komentar, oko doma zdravlja u Bujanovcu.Dakle, malopre sam razgovarao sa svojim kolegom i ono što se desilo ove godine, skoro, a to je da su osnivačka prava za dom zdravlja prešla sa opštine Bujanovac na državu Srbije. Znači, nabavka opreme i svega, bila je odgovornost lokalne samouprave.Ono što su mi rekli iz Ministarstva zdravlja da naredne godine apsolutno pomažemo i kadrovski i u opremi i sve, s obzirom da je država Srbija preuzela osnivačke i vlasnička prava nad domom zdravlja u Bujanovcu, i mi ćemo i tu pomoći. Kažu mi kolege iz Ministarstva zdravlja sada da su za to već opredeljena sredstva.Ali,

i onda vi morate da se bavite i nabavkom opreme i krečenjem i svim onim što je neophodno za finansiranje domova zdravlja, osim kadrovima, jer to je bila odgovornost Republike.Znači do samo pre par nedelja i par meseci, dom zdravlja u Bujanovcu i njegovo funkcionisanje bila je odgovornost i lokalne samouprave.Dakle, svako treba da preuzme odgovornost za ono čime treba da se bavi. Ali, rekavši sve to, pomoć koju smo dali preko tekuće budžetske rezerve i ove godine, pomoć koja sledi domu zdravlja u Bujanovcu, i to naredne godine, a ja vam govorim ovde ono što su mi sada potvrdili iz Ministarstva zdravlja, imamo novac i planove za povećanje kadrova i za dodatnu opremu u domu zdravlja u Bujanovcu, ali to je moralo da se desi sada kada je država Srbija preuzela osnivački ulog,

imate budžet za Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima, nemate decidirano navedene projekte, zato što se ti projekti usvajaju na sednici Vlade, nakon usvajanja budžeta.Ono što sam vam rekao juče ili prekjuče, imate milijardu i 200 miliona planiranih investicija, s obzirom na to da je tehnička dokumentacija za opštu bolnicu ili dom zdravlja u Novom Pazaru, trenutno u pripremi.Kada se bude završila tehnička dokumentacija, onda kreće projektovanje svega što treba da se uradi i nakon toga krećemo u rekonstrukciju doma zdravlja ili opšte bolnice, kako god da je nazovete, izvinjavam se, nisam baš ekspert u tim medicinskim ili zdravstvenim terminima, dakle kreće i tamo.Hoću da vam kažem da ne postoji nikakva diskriminacija, ne postoji nikakav problem u funkcionisanju, jednostavno svako mora da preuzme odgovornost za neke svoje odluke, svaka lokalna samouprava, nema razlike između lokalnih samouprava i da se odgovorno ponašaju, a država će uvek pomoći kada to i za to bude potreba.I sledeće godine, kao što znate, imamo rekordan budžet za zdravstvo. Mesto u tome ima i Dom zdravlja u Bujanovcu. To je najvažnije.Po pitanju vaših javnih finansija, javnih finansija same opštine, što se mene tiče, evo tu je i Saša pored mene, možemo da napravimo poseban sastanak, pa da vidimo kako stojite, šta je problem, gde je problem, da vidimo kako možemo da pomognemo. To je ono što Ministarstvo finansija redovno i radi. Sedi sa lokalnim samoupravama, pokušava da sanira ako su problemi ili pokušava da unapredi način njihovog planiranja ili bilo čega kako bi taj budžet na kraju izgledao kako treba i kako ne biste došli u situaciju, malopre kada ste rekli novac za personalne asistente.Da vam kažem, ja sam vodio grad Beograd, to je obaveza lokalne samouprave. Država sve može, ali onda je to loše planiranje na nivou lokalne samouprave. Ako nemate novca za to, šta su prioriteti. Dakle, ako nisu prioriteti personalni asistenti. Šta su vam prioriteti onda? Vi treba da odgovorite to građanima Bujanovca.Malopre jedna poslanica je rekla da je moj prethodnik dugovao 400 miliona dinara za trudnice. Ja sam odmah kao gradonačelnik našao načina da to platim, a to su im bili prioriteti.Mi smo zaposlili, ne znam koliko desetina personalnih asistenata, jer je to bila odgovorna socijalna politika grada Beograda, a zato nismo imali ni za novogodišnje paketiće, prodali smo sva vozila u gradu, ne znam tamo šta smo već radili da smanjimo troškove.Dakle, potpuno sam ja otvoren da razgovaram, da dođete kod mene da porazgovaramo sa kim god treba oko lokalne samouprave i načina vođenja tih javnih finansija

postavljen budžet da odgovori na prioritete jedne lokalne samouprave, na ciljeve koji su definisani, a onda ako država može da pomogne tu je da pomogne.Mislim i nadam se da sam bar malo dao odgovor na vaše pitanje, u vezi zahteva za dodatnim sredstvima. To i jeste poenta. Dodatna sredstva ne dobijaju amandmanom, a pogotovo ne na teret tekuće budžetske rezerve kao što je vaš predlog. Tekuća budžetska rezerva je za vanredne situacije, ne dao Bog, neke poplave, požara itd.Vaš itd.Vaš predlog ugrožava funkcionisanje, na neki način budžeta u narednoj godini, kada bi se prihvatio. S druge strane to ne rešava sistemski problem funkcionisanja ako ga imate na lokalnom nivou. Dakle, veći transferi od države ka lokalnoj samoupravi, imamo jasne kriterijume, s druge strane treba da se zarade valjda, ili sa većim brojem zaposlenih ili sa boljim projektima, ulaganjima u infrastrukturi i kako već. Zavisi od vas.Izvinjavam se ako sam oduzeo malo više vašeg vremena, ali imajući iskustva vođenja jedne lokalne samouprave i to najveće lokalne samouprave, grada Beograda, imajući u vidu moje iskustvo sa pozicije ministra finansija, nije ovo dobar pristup. Nije samo pitanje da se amandmanima traži više novca. Hajde da vidimo šta je struktura vašeg lokalnog budžeta, šta je problem ako već ti personalni asistenti nisu problem.Pri čemu, da znate, vi u Ministarstvu za lokalnu samoupravu 460 miliona dinara imamo opredeljeno u budžetu za 2021. godinu za projekte lokalnih samouprava. Kandidujte projekte. Evo, neka to i bude i projekat za personalne asistente. Iskoristite mogućnost koju koristi, koju daje budžet za narednu godinu.

sudovi. To ne mogu da uradim, nije odgovorno da uradim na teret tekuće budžetske rezerve. Hvala puno. Poštovani ministre, naime rekli ste upravo da postoje ti neki kriterijumi za opredeljivanje tih sredstava iz budžetske rezerve lokalnim samoupravama. Mene zanima koji je to kriterijum koji ste vi upotrebili pri raspodeli sredstava kada je opština Tutin dobila samo 10 miliona, miliona, čak i manje opštine su dobile duplo više?Takođe, nisam dobila odgovor na pitanje vezano za stav koordinacije za dupliranje sredstava. Treće pitanje – da li vi potvrđujete da nema opredeljenih sredstava za Klinički centar u Novom Pazaru?

a ne za tekuću budžetsku rezervu. Vi ste pomenuli transfere. Dakle, 65% od ukupnog iznosa sredstava opredeljenih za opšti transfer deli se prema broju stanovnika, 19,3% deli se prema površini teritorije, 4,56% deli se prema broju odeljenja u osnovnom obrazovanju, 1,14% se deli prema broju objekata u osnovnom obrazovanju, 2% se deli prema broju odeljenja u srednjem obrazovanju, 0,5% se deli prema broju objekata u srednjem obrazovanju, 6% deli se prema broju dece obuhvaćene neposrednom dečijom zaštitom, 1,5% tih transfera deli se prema broju objekata u dečijoj zaštiti.Govorim zaštiti.Govorim o transferima iz budžeta države Srbije prema lokalnoj samoupravi. To je jedna stvar.Pročitao sam vam ove kriterijume. To je Zakon o finansiranju lokalnih samouprava. Kriterijumi postoje već duži vremenski period. Svaka lokalna samouprava, imajući u vidu te kriterijume, svoj razvoj opredeljuje tako da dobija više transfera iz godine u godinu radeći upravo na onome što treba da uradi da bi po ovoj formuli dobila više novca.Po pitanju tekuće budžetske rezerve ne postoji formula, uvažena poslanice, dakle postoje zahtevi lokalnih samouprava koje se šalju i koji se odnose na nedostajuća sredstva za likvidnost. Svako od tih sredstava, svaki dinar koji se traži mora da se opravda, a država onda krajem godine vidi koliko novca ima, ako ima uopšte i pokušava da najnužnije potrebe lokalnih samouprava pokrije, koliko može.Dakle, niko od lokalnih samouprava ne treba da računa na taj novac, nikome taj novac nije zagarantovan. Ukoliko postoji mogućnost taj novac ili deo novca neko dobije nešto, neko ne dobije ništa, se prenosi na račune lokalnih samouprava da se pokriju neke vanredne okolnosti na koje niko nije mogao da računa tokom godine, a desila su se. Zato služi tekuća budžetska rezerva, da ugasi požar ukoliko se požar tamo desio, a nikako to nije tekuće ili uobičajeno ili normalno finansiranje.Za zdravstvenu ustanovu u Novom Pazaru nemate opredeljenja sredstva od milijardu i 200 zato što je to procenjena vrednost radova. Kada se završi tehnička dokumentacija, s obzirom da je to na spisku projekata, onda ćete imati opredeljenu vrednost radova i onda krećete u tender za nabavku izvođača, projektanta, nadzori, kako to već.Dakle, sad u ovom trenutku, ni Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima ne zna koliko je to novca, dakle, ne znamo šta da opredelimo, više puta sam ponovio na ovom mestu, čim završimo tehničku dokumentaciju, odnosno KUJU kada završi tehničku dokumentaciju, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, dakle onda se opredeljuje taj novac u budžetu, jer to je na spisku sledećih ustanova, zdravstvenih ustanova koje treba da se rade u Republici Srbiji, a za narednu godinu već imamo 15,2 milijarde za ta 22 objekta koje sam naveo više puta u protekla tri dana.Nadam se da sam vam odgovorio na vaše pitanje. Hvala puno.

javljam se po amandmanu i žao mi je što gospodin Šaip Kamberi nije danas, odnosno ovog momenta u sali i hoću da kažem da pozicija koja se odnosi na infrastrukturu i ekonomski razvoj u iznosu od 297 miliona dinara, gde predlagač predlaže da se za 30% ovaj iznos poveća.Ono što svakako hoću da kažem jeste da u budžetu za ovu godinu na računu koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa ima 80 miliona dinara novca koji su namenjeni za opštinu Preševo, koji do ovog momenta nisu potrošeni.Od 297 miliona dinara, 40 miliona dinara se konkursom, koji raspisuje Koordinaciono telo, prenosi privredi, odnosno malim i srednjim preduzećima i taj novac nije sporan. Zašto nije sporan? Nije sporan zato što svi koji su zainteresovani da konkurišu za ovaj novac moraju ispunjavati neke uslove i na osnovu ispunjenosti uslova, odnosno kriterijuma ostvaruju pravo na novac.Šta je ovde sporno? Od 297 miliona, 257 miliona je namenjeno za infrastrukturu i to je nešto što je u ovom momentu sporno, jer taj novac Koordinaciono telo za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa svakako da prenosi na osnovu projekata koje predlažu lokalne samouprave. Ove projekte su lokalne samouprave dužne da usvoje na svojim lokalnim skupštinama i da u vidu odluke dostave Koordinacionom telu koje nadalje prenosi novac.Pitam se ko će u ime Srba da predloži infrastrukturne projekte za sredine u kojima žive Srbi, s obzirom da je Šaip Kamberi formirao svealbansku većinu u opštini Bujanovac i 42% Srba izopštio iz lokalne vlasti 22. jula ove godine.Mesec dana kasnije, takođe, i u Preševu donose odluku i iz preševske lokalne vlasti isključuju Srbe, iako su lokalni izbori u Preševu bili krajem 2017. godine, a lokalna vlast formirana početkom 2018. godine.Gospodine ministre, ja tražim od vas da se pronađe mogućnost promene kriterijuma za transfere novca od Koordinacionog tela lokalnim samoupravama i da time zaštitimo interese svih građana koji žive u ovim u ovim opštinama.Šaip Kamberi spominje pasifizaciju prebivališta, ali ne spominje redovan popis stanovništva iz 2011. godine, kada je albanska nacionalna manjina taj popis bojkotovala. Tražimo transfer novca od države, a nemamo broj stanovnika na terenu.Nacionalni simboli koji se spominju, nismo čuli da li je albanska nacionalna manjina podnosila zahtev sa idejnim rešenjem nacionalnih simbola albanske nacionalne manjine resornom ministarstvu.Albanska zastava nije simbol albanske nacionalne manjine u Srbiji. Albanska zastava je zastava strane države.Diskriminacija albanske nacionalne manjine od Šaipa Kamberija, koji se bavi zaštite ljudskih prava, slušamo od 2002. godine. Predsednici opština Bujanovac i Preševo su Albanci. Predsednici skupština u Bujanovcu i u Preševu su Albanci. Svi zamenici, pomoćnici i načelnici su Albanci. Svi direktori javnih preduzeća i ustanova su Albanci. Nije li ovo diskriminacija, gospodo kolege narodni poslanici?U svakom slučaju, podržavam odluku Vlade da se ovaj amandman odbije.U Danu za glasanje, kao i poslanička grupa kojoj pripadam, glasaću za Predlog budžeta za 2021. godinu.Hvala.

ja dolazim iz Mladenovca, prigradske opštine grada Beograda i ja bih volela da kod nas bude veći budžet. Silom prilika i ovom situacijom i naš budžet je smanjen. Prema tome, to se dešava u svim opštinama, ali mi imamo razumevanja zbog ove situacije koja je snašla ne samo našu zemlju, nego i svet, tako da je to pod ovim okolnostima sasvim neophodno.Dana 4.12. prošle godine sam diskutovala o budžetu na potpuno drugačiji način. Pričalo se o mestu koje imamo na „Ju duing biznis listi“, zatim o napredovanju prema svim međunarodnim ekonomskim institucijama, zatim pričalo se o suficitu, međutim ovog puta nama su se prioriteti promenili. Ciljevi SNS su ostali isti, ali to je, pre svega, jedan sigurna, moderna, jaka Srbija. Međutim, prioritet je sada drugačiji.Sada je u pitanju opstanak nacije i sada je najvažnije da sačuvamo živote ljudi. Imamo neprijatelj koji je skoro u isto vreme napao ceo svet, a možemo da vidimo samo mikroskopom, tako da ne možemo biti sebični i moramo poštovati mere.Građani Srbije, želim i vama da kažem nešto, da ne budete lakoverni i da ne nasedate na laži Dragana Đilasa preko svojih plaćenih medija, jer iskorišćava i ovako tešku situaciju da se polarizuje Srbija.Nama Srbima je, u stvari, u genima da se stalno zbog nečega delimo. Delimo se na partizane i na četnike, na zvezdaše i partizanovce, na evropejce i na rusofile, itd, a najnovije sada na šta se delimo jeste ko je je za to da poštuje mere protiv Kovida-19 i ko misli da Kovid-19 ne postoji, zatim ko nosi maske, a ko ne, ko je za vakcinu, a ko nije.Takođe, na društvenim mrežama su silne teorije zavere i na ovako teško vreme unosi se destabilizacija u zemlji i panika kao svojevrsni digitalni terorizam.Kad je čovek u određenim godinama, onda zna šta zna, zna šta ne zna, šta može, šta ne može i ima neko određeno iskustvo. Takođe, u ovo vreme jačina ličnosti je na testu, a ne samo naš imunitet.Ja pamtim kada su se čekali redovi za osnovne životne namirnice, kada su bili deficitarni proizvodi od bebi opreme, do građevinskih proizvoda. Pamtim hiper inflaciju, zatim nestašicu goriva, čak i one tablice par – nepar.Ipak, od svega što pamtim, najgore je bilo bombardovanje 1999. godine, kada je moja ćerka bila mala, kao i mnoge kolege ovde, ali sigurno da svako pojedinačno zna kakvu je golgotu prošla njegova porodica. Nas su bolele žrtve, ali nas je takođe bolela i nepravda od strane sveta koja nam je tada učinjena, pa opet mislim da smo se nekako zbližili i nastavili dalje.Sigurno se pitate zašto vam sve ovo govorim. Govorim da se ne zaboravi, jer mi Srbi smo poznati da imamo kratko pamćenje. Moje kolege su govorile o Đilasu, o Jeremiću, o Obradoviću, o Nogu, i treba da govore, jer oni ne odustaju od namere da se domognu vlasti. Hoće svoju zlatnu koku nazad, na ličnu dobrobit, a na propast građana Srbije, totalno bezumlje i panika koja je obuzela Dragana Đilasa i kompaniju i mržnja koja se sada rasplamsala u požar i to samo zbog toga što se sada sve više i više njihovih afera otkriva. Preko medija i društvenih mreža otvoreno prete Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, ali znate zašto? Zato što je on sve ono što oni nisu i mrze sve ono što ima bilo kakve veze sa njim i mrze i sve nas.Danas svi imaju televizore i pametne telefone i kompjutere i mogu biti izloženi napadima onih koji ne prezaju od laži, spinovanja, raznih pretnji, prevara, često lažnih profila, jer nemaju hrabrosti i to je kukavički.Ovo govorim zato što je Dragan Đilas ne samo kroz svoje plaćene medije, novine i televiziju, ukradenim novcem od građana Srbije se virtuelno proglasio za lidera opozicije. Da nije tih istih medija niko se ne bi ni setio ni plačnog Đilasa, ni otporaša Jeremića, ni bahatog Obradovića i ostalih. Oni su politički mrtvi. Održava ih u životu samo medijski aparat za disanje da bi ih prikazivali kao opozicionu silu i obmanjivali građane Srbije, a nisu smeli ni da se pojave na izborima. Ovi mladi bi rekli u žargonu – Vučić ih je oduvao.Podsetiću vas, Dragan Đilas je bio 72. gradonačelnik Beograd na kome je bio pet godina i njegovu vladavinu u Beogradu su obeležili korupcija, partokratija, krađa iz gradskog budžeta uz brojne afere. Njegov tada slogan za izbore je bio „Svi obećavaju, ja garantujem. Mi znamo šta on garantuje, da ako se opet dočepa vlasti opet će raditi isto. isto. Zamislite kakvi bi tek apetiti bili kada bi se dočepali budžeta Republike Srbije?Vlada se zaista na domaćinski način ophodi prema novcu svojih građana i Srbija je od gubitaša postala lider u regionu. Naravno, mi smo pogođeni korona virusom već 10 meseci, i to je poljuljalo, ne samo nas, nego i svetske, regionalne i evropske ekonomije za 6 do 15%. Naš prognozirani privredni rast je 6% u 2021. godini. Takođe, predviđene i velike kapitalne investicije koje će podsticati i razvoj samog privatnog sektora.Budžet Republike Srbije je prvenstveno namenjen očuvanju života građana, ali je i razvojni. Mislite da je lako izbalansirati taj budžet? Ne, to je sada izuzetno teško, niko nema praksu sa tim, ovo se dešava prvi put. Planiramo da se brže oporavimo od moćnijih i bogatijih zemalja, a najveća ulaganja su svakako u zdravstvo, u privredu, ali nismo zaboravili ni kulturu. Povećanje plata i penzija, takođe, podstiče rast. Iz tog razloga mi očekujemo da, kroz povećanje tražnje, brže oporavimo i našu ekonomiju.Ono što su mnogi rekli, a još jednom vredi podvući, da nismo bili u suficitu sigurno ne bi mogli sve to da isfinansiramo, a da nije ugleda našeg predsednika u svetu, da li bi mogli da nabavimo lekove i opremu pre moćnijih i bogatijih zemalja. Mi tu vidimo šansu.Takođe, na kraju, želim da vam čestitam na junačkoj borbi, na neumornom radu od početka izbijanja pandemije i da građani nisu osetili zaista nikakvu nestašicu i da se svi leče, bez obzira da li neko ima socijalno osiguranje ili ne.Imam puno poverenje u našeg predsednika, u našu premijerku, u našeg ministra finansija, u našu guvernerku guvernerku NBS da rade časno i odgovorno i u najboljem interesu građana Srbije.Žao mi je što je svet i Srbiju zadesila ova neman, jer da nije toga sigurna sam da bi se brz oporavak Srbije izučavao u ekonomskim udžbenicima, kao blistav primer da za tako kratko vreme od gubitaša se dođe do lidera u regionu. Nećemo dozvoliti da nas pljačkaju i pustoše, da otimaju teško stečeno, zato što ima mnogo nas, koji mislimo svojom glavom i koji vidimo svojim očima kako se Srbija razvija i raste. Volimo svoju zemlju i budimo ponosni na nju i čuvajmo svoju zemlju, jer i ona će čuvati nas. Hvala. Kamberi, po amandmanu. **Šaip Kamberi** Hvala.Gospodine ministre, pažljivo sam slušao vaš odgovor, ali naš amandman za više sredstava u Koordinacionom telu jeste u skladu sa jednim mini programom koji su naše opštine sačinile upravo sa predsednikom Koordinacionog tela pre dve godine, a kada je od nas traženo da kandidujemo kapitalne projekte za tri godine zaredom. Naravno, verujem da je blagovremeno ministarstvo bilo informisano o tome.Što se tiče uspostavljanja nekog posebnog principa za dodelu tih sredstava koje je kolega Mitrović zatražio, mislim da ste trebali da odgovorite da se sredstva dele po zakonu, a ne po etničkom principu, jer kuda će nas to voditi ako država krene tim putem?Vidim putem?Vidim da kolegi Mitroviću smetaju moji govori, ali svako ko stvarno i iskreno želi evropske integracije, da ova zemlja bude sastavni deo deo EU bi podržao svaki moj govor. Naravno, oni smetaju samo onima koji nisu iskreno za evropske integracije, kojima evropske integracije služe samo radi održavanja na vlasti.Verujem vlasti.Verujem da ste imali kontakte sa predsednikom Koordinacionog tela, odnosno sa službom Koordinacionog tela i oni su u detalje upoznati sa tim projektima koje su opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa kandidovali još pre dve godine, da se finansiraju iz tog budžeta. U skladu sa tim je podnet i naš amandman za više sredstava upravo za takve projekte koji imaju za cilj poboljšanje uslova života naših građana. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.

Zahvaljujem, predsedniče.Ne znam da li smo shvatili maločas ključne poruke kada je reč o amandmanu koji je trenutno aktuelan, a to je na član 18. Najpre da kažem da je reč o amandmanu koji je tehnički neispravan. To znači da mi o ovom amandmanu ne bi trebali ni da diskutujemo i njega treba sagledati kao spisak lepih želja. Kada stavite ovako amandman pod a, b, v, g, d, onda vi ne želite da vam se amandman prihvati. Zapravo pravite spisak lepih želja i ne sačinjavate ovaj amandman da bi amandman prošao i da bi glasali za njega, već da bi vi o njemu mogli da pričate, da bi se obratili svom biračkom telu.Dakle, to je suština. Ovaj amandman je tehnički neispravan, da ne kažem neku težu reč, neću je koristiti dana. Iskorišćen je da se pošalju i neke poruke koje mi ovde u parlamentu slušamo od trenutka konstituisanja do danas.Prva poruka, a uz to se pozivaju na Ustav, kaže – kriza u Sandžaku. Ako se pozivate na Ustav, a šta je Sandžak? Da li je to definisano Ustavom?

li vaše klimanje znači da jesu? Ako su potpisali zakletvu, sadržaj te zakletve je da svako od nas mora da poštuje Ustav i da radi u najboljem interesu građana. Ja ne znam šta je, shodno Ustavu, Sandžak. Postoji Raški upravni okrug. Sandžak ne postoji.Druga poruka koja se želela poslati jeste – promenite politiku prema albanskoj manjini. Ponavljam po ne znam koji put i ponavljaću to svaki put kada budem čuo ovde u parlamentu, jer vređa sve ostale poslanike ovog parlamenta, jer vređa sve građane Srbije, a kada kažem građane Srbije mislim i na Bošnjake i na Albance, Srbija ne diskriminiše nikog. Ovakvim stavom i ovakvim izjavama i ovakvim konstatacijama vi diskriminišete predstavnike vaše nacionalne manjine u Srbiji, a ne mi.Kada govorite o diskriminaciji, hajde da vas podsetim. Malopre je govorio kolega, nisam zapamtio ime i prezime, o ugroženosti manjine i manjinskih zajednica. Govori neko ko je iz Bujanovca, iz lokalne vlasti koji je izbacio 42% Srba, a tražio ministarsko mesto sa 0,5% glasova. To je rekao predsednik države. Ja mu verujem. To je 20.000 glasova, oko 20.000. Dakle, tražili ste ministarsko mesto sa 0,5, a izbacili ste 42% Srba iz lokalne samouprave i vi govorite o ugroženosti manjinskih zajednica.Ponavljam zajednica.Ponavljam ono što sam rekao na početku današnjeg zasedanja. U demokratskoj Srbiji moguće je da izgovorite ovakve stvari, ali ćete uvek naići na reakciju nas poslanika, jer smo mi predstavnici građana, mi smo glas naroda. Srbi ovako ne mogu da govore ni u jednom parlamentu, pa vi onda analizirajte da li su ugrožena prava nacionalnih manjina u Srbiji, i to danas kada se pozivate na međunarodni dan. dan. Nije korektno prema nama. Nije korektno bilo ni prošlog četvrtka kada ste u susret obeležavanju Dana albanske zastave želeli da isprovocirate ovaj parlament, pa ste izneli dve zastave, pa ste mislili predsednik će odreagovati, ali ne onako kako je odreagovao, nego drugačije, da bi vi bili žrtva i da bi na taj način predstavili incident.Pošto nije odreagovao onako kako ste vi očekivali, već u duhu tolerancije, da bi nastavili demokratsku raspravu, vi ste onda otišli u Prištinu, posetili kao šef poslaničke grupe Narodne skupštine Republike Srbije, povodom obeležavanja dana kosovskih snaga bezbednosti i iz Prištine nam slali poruke kako je kabinet Ane Brnabić i Vlada Republike Srbije izgubila na težini. I to samo zato što nismo dozvolili da isprovocirate parlament i poslanike vašim gestom i vašim postupkom.Nemam ja ništa protiv identiteta poslanika koji su maločas govorili, naprotiv, dobro su došli ovde, ali imam žestoko protiv onoga što govore. Jer, kada kažu da se u Gračanici slobodno vijori srpska zastava, onda vas ja pitam – a koju zastavu vi očekujete da se vijori u Gračanici?Kada govorite o budžetu, imajte na umu, ministar je rekao jednu stvar – loše je planiran budžet lokalne samouprave, dakle, nemojte govoriti o republičkom budžetu a niste u stanju da sugerišete predstavnicima lokalne samouprave da dobro planiraju lokalni budžet. Dom zdravlja je bio ingerencija lokalne samouprave, i to je tačno. Ali, druga stvar. Kad govorite o pandemiji, mi smo o tome govorili u uvodnom izlaganju, Srbija je izdvojila 700 milijardi dinara od početka pandemije do danas, uključujući i nove mere. To je 12,7% BDP. Pa, nije on usmeren samo ka onima koji su građani Srbije, već ka svima koji žive u Srbiji, a tu su i Romi i Albanci i Bošnjaci, svi.Kada govorimo o životnom standardu i poboljšanju životnog standarda i povećanju plata i penzija, ne povećavamo plate i penzije samo Srbima. Kada govorimo o izdvajanju za kapitalne investicije, 330 milijardi dinara, rekordno izdvajanje za kapitalne investicije, pa, nećemo graditi samo putnu infrastrukturu gde će putovati samo Srbi.Dakle, dobro ste došli u demokratsku Srbiju. Ovo je zajednička država svih nas i niko ne diskriminiše prava nacionalnih manjina. Ako želite da razgovaramo u pravom smislu reči o amandmanu i o suštini amandmana, onda dajte samo formalno-pravno i tehnički ga podnesite onako kako treba. Zahvaljujem.(Enis

ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu odnosno političku stranku čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik, odnosno u ovom slučaju ja sam zamenik.Dakle, kolega prethodni govornik je nama ovde spočitao da mi kršimo Ustav, pa bih ga ja podsetio da ova Skupština ovde postoji kao političko telo da bi, između ostalog, unapređivala i Ustav. I ukoliko mi ne možemo da govorimo o načinima kako da unapredimo Ustav, onda se nama i te kako osporavaju prava.Dakle, član 182. 182. stav 3. kaže da se mogu osnivati nove autonomne pokrajine. A to što se tiče toga da li Sandžak postoji, kolega, sam vam ovde dokaz da Sandžak postoji i da će postojati. Pitajte vaše koalicione partnere iz Sandžaka da li Sandžak postoji ili ne postoji. I dok smo mi ovde, Sandžak će postojati. Sandžak je postojao na Berlinskom kongresu, određen je tačno u centimetar kolika je teritorija Sandžaka i vi ovde nećete osporavati nikom, pa ni nama, pravo da se borimo da u Ustavu Srbije Sandžak uđe kao ustavna

i nivou osporavanja koje smo mi ovde doživeli, i to sve na svetski Dan ljudskih prava. Jel ovako Srbija obeležava svetski Dan ljudskih prava? Tako što onemogućava manjinskim poslanicima da se bore da unapređuju svoj sistem?

da pokrećete kao političku temu. Način na koji se menja Ustav je dobro poznat. Mi sada imamo u skupštinskoj proceduri i stigao je od Vlade predlog za promenu Ustava Republike Srbije. Naravno, svako ima pravo da iznosi svoje političke stavove, ali isto tako svako ima obavezu i da poštuje Ustav Republike Srbije.Prema tome, Ustav Republike Srbije jasno govori o teritorijalnoj organizaciji i uopšte o svim drugim pitanjima vezanim za Republiku Srbiju, tako da vas molim da to upriličite Ustavu.Ne ulazim u suštinu onoga što ste govorili.Ja bih zamolio i ostale poslanike, treba da privodimo raspravu kraju. Imamo još 15-ak minuta koliko je bilo predviđeno kada može da počne rasprava u pojedinostima o ostalim o ostalim tačkama dnevnog reda, tako da zaista molim da intervencije budu kratke i da polako privodimo raspravu kraju.Đorđe,

Izvolite. **Jahja Fehratović** Zahvaljujem, predsedavajući.Istina, danas jeste Dan ljudskih prava. Istina je da ovde u ovom časnom domu argumentima možemo doći do kompromisa koji jesu na korist svih koji žive u državi Srbiji i istina je da populizmom ne možemo doprineti bilo kakvom kompromisu, kao što je istina da Sandžak postoji, kao što je istina da postoji Raška oblast, kao što je istina da postoji Srbija i da postoji sve ono što mi živimo. U isto vreme, mi smo ljudi koji baštine više identiteta, pa smo recimo u isto vreme i Novopazarac i Sandžaklija, ali i građanin Republike Srbije i to nikada nikome ovde, bar nama u ovom domu, nije osporavano na onaj način na koji se želi to učiniti.Sa druge strane, vrlo je važno što smo danas čuli od ministra da su za mnoge projekte uvek odgovorne i lokalne samouprave. To je upravo ono što smo mi govorili prethodnih dana i još jedna istina da smo juče imali i ministarku u Vladi Republike Srbije koja je u svom izlaganju, bez ikakvih opterećenja, više puta spomenula reč "Sandžak" sa svim onim što to znači, ali je nama mnogo važnije od tog populizma da vidimo kako ćemo živeti mi kao građani Novog Pazara, kao građani Sandžaka i kao građani Republike Srbije.Jako nam je važno to da dobijemo što više sredstava iz republičkog budžeta, ali isto tako je važno da taj budžet bude namenski trošen, da ne bude nenamenski trošen kao što smo imali slučajeve u prethodnim godinama i kao što smo imali slučajeve, recimo, prethodnih godina, da je izgradnja neki od kapitalnih projekata zavisilo od toga da li su lokalne samouprave odradile svoj deo posla ili nisu odradile svoj deo posla. Pa smo mi čekali nekoliko godina da opštinska uprava Tutina izradi projektnu i drugu dokumentaciju da bi se ona sredstva koja su budžetom bila izdvojena, pa onda i kreditima, namenski potrošila za obnovu puta Novi Pazar i Tutin.Dakle, ne želimo amnestirati nikoga, nedovoljno je sredstava. Treba nam mnogo više sredstava, treba nam fabrika, treba nam investicija, ali nam i te kako treba i da se kontroliše sav taj novac, da ne bismo imali koruptivne radnje kako je obeleženo 30 godina vlasti u sredinama u Novopazarskom Sandžaku, i u Pazaru i u Tutinu i u Sjenici.Zato samo konstruktivno, zato samo temeljito, argumentirano mi možemo doći do one stvari koje je najbitnija građanima, a njima je najbitniji mir, a mir se postiže kroz ekonomsku konsolidaciju, kroz to da mi kao građani Sandžaka, bez obzira, i Republike Srbije, da li smo Muslimani, u verskom smislu ili pravoslavci, da li smo Bošnjaci, da li smo Srbi, da li smo Albanci imamo dovoljno sredstava da prehranimo sebe i svoje porodice, da imamo čist vazduh, da imamo kvalitetno zdravstvo i da to zdravstvo bude dostupno svima.To jeste suština politike za koju se bori Stranka pravde i pomirenja, kao što je suština naše politike da se borimo za Sandžak, ali u okvirima da to ne ugrožava integritet ni Republike Srbije, ni Republike Crne Gore, već da to bude na obostranu korist i jedne i druge države, a naravno uvjetom da to u istoj meri zadovoljava sve stanovnike Sandžaka i Bošnjake i Srbe, i Crnogorce i sve ostale.I manipulativno, populističko nacionalističko bez pokrića upotrebljavanje bilo kakvih pojmova, već da se svi zajedno okrenemo onome što je realna politika, a realna je politika jeste da nam je svima neophodno mnogo više, da svi moramo puno raditi, ali da je preduvjet svega toga da se krene sa konačnim obračunom sa kriminalom, sa korupcijom i to od nivoa lokalnih zajednica, pa onda na svim nivoima, jer sve dok mi budemo taoci vlastitih lokalnih zajednica u smislu korišćenja i onoga što budžet ima, mi ćemo imati nezadovoljno stanovništvo, odlazeće kadrove, nećemo moći i ono što imamo resursa da iskoristimo na onaj način na koji to treba iskoristiti kako bismo mi kao uživaoci svih tih resursa i svega toga što naša država i naše lokalne zajednice i naši regioni nama daju bili zadovoljni i sretni.Zato je i opredeljenje ove Vlade da se obračuna sa kriminalom jako važno, ali je još važnije da ono dosegne do svih pora, do svih kapilara i do lokalnih zajednica i do mesnih zajednica jer su korupcije jako raširene na tim nivoima. Znate, krene tok reke i on je nezaustavljiv, ali ako ne presečemo ono prljavštinu koja dolazi sa tih potoka onda će se to sve ulivati i u reku koja ima nekoliko metara širine. Hvala. predsedniče Narodne skupštine, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, zbog istine, obzirom da su neki prethodnici govorili da opštine u Sandžaku su zapostavljene ovim budžetom, naravno ja bih voleo da svaka dobije po milijardu dinara i tako bi svako naravno želeo za svoje mesto, ali hoću da istaknem zašta ćemo mi glasati za ovaj budžet. Zato što ovaj budžet predviđa 10,5 milijardi za nastavak autoputa Požega – Preljina, od koga će korist imati sve građanke i građani, posebno iz predviđa finansiranje rekonstrukcije magistralnog puta Novi Pazar – Tutin, predviđa izgradnju gasovoda prema Novom Pazaru i prema Tutinu. Zar to ne zaslužuje da podržimo, zar samo zbog tog projekta ne zaslužuje da glasamo ovde? Lokalna samouprava opštine Prijepolje dobiće 443 miliona dinara iz budžeta, Sjenica 415 miliona, Priboj 294 miliona, Nova Varoš preko 100 miliona. To su zaista ozbiljne brojke. Da li bih ja voleo da to bude više? Naravno da bih. Da li je to sada moguće? Mislim da nije. Borićemo se kroz rebalans, borićemo se kroz iz budžetske rezerve.Što se tiče nacionalnih saveta, postojanje nacionalnih saveta je dokaz vladavine prava, demokratije i politike prema nacionalnim zajednicama. Da li njima treba više sredstava? Naravno da treba. Svaku instituciju u Republici Srbiji da pitamo da li im treba veći budžet sigurno bi kazali da im treba veći budžet.Međutim, ono što je problem kod rada konkretno Bošnjačkog nacionalnog veća jeste transparentnost u radu. Zašto sednice Nacionalnog saveta nisu javne? Ako imamo situaciju da je ovaj parlamenta javan, da ga prenosi Javni servis, imamo situaciju da lokalni parlamenti se prenose, zašto se ne prenose u direktnom prenosu sednice Bošnjačkog veća?Želim da postavim jedno pitanje - šta bi se desilo kada bi ovde vladajuća većina izglasala da lideru opozicije bude oduzet mandat, što se desilo u Bošnjačkom nacionalnom veću? Da li je to urađeno po zakonu? Pa i zakon je loš i treba ga menjati. Iz svega navedenog poslanici koji dolaze iz redova Stranke pravde i pomirenja, mi koji dolazimo iz Sandžaka glasaćemo za ovaj Predlog budžeta. Hvala vam. Poštovane dame i gospodo, gospodine predsedniče, slušao sam prethodne govornike i ne mogu da se složim vezano za ovaj njihov amandman koji su podneli da su prekršena manjinska prava u Srbiji.Prvo, da su prekršena prava kao što su prekršena prava Srba na KiM ne bi došao na dnevni red ovaj njihov amandman. To je njihovo pravo da traže, a mogućnosti koje ima ovaj budžet i ministar je tu da im odgovori da li mogu ili ne mogu da realizuju svoj amandman.Dalje, zbog ovakvih govora da su ugrožena prava nacionalnih manjina u Srbiji, Srbija već godinama ima problem za ulazak u EU. Prava nacionalnih manjina su na jezik, kulturu, obrazovanje i ta prava nisu ugrožena. Nema niko prava ili pravo od nacionalnih manjina da naziva teritoriju koja je po Ustavu Raška oblast da je krst da je to Sandžak. Ja sam siguran da veliki broj Bošnjaka u gradovima gde žive, i u Novom Pazaru i u ostalim gradovima ne misle tako.

itd.Isto tako ne znam koje je pravo predstavniku nacionalne manjine da se dere na sve nas jednim visokim tonom. Zašto to? Zašto? Ova Srbija i država Republika Srbija mnogo je uložila para kada je u pitanju Raška oblast i u Novom Pazaru. Poznajem mnogo privrednika iz Novog Pazar i Novi Pazar je nekada bio centar privrede. Dakle, 95% vlasnika velikih kompanija žele da rade, da stvaraju jer ako hoćeš da živiš u Republici Srbiji, gde su ti poštovana sva prava moraš da imaš i neku obavezu, a obaveza je da poštuješ Ustav Republike Srbije.Molim kolege poslanike koji pripadaju drugim nacionalnim manjinama, niko ne ugrožava njihova prava, čak izuzetno Srbija poštuje i njihove praznike i sve ono što Bošnjaci kada je u pitanju njihova vera rade. Čestitam te praznik minimum jedno dvadesetak Bošnjaka koji žive u Novom Pazar, i ja njima čestitim i oni meni čestitaju Božić.Prošlo je, gospodo, vreme onih koji dobiju mali broj glasova da preko militantnih poruka u parlamentu i da traže pomoć međunarodne zajednice kako eto jeste li videli šta nam rade u parlamentu. Poznato je zbog njihove zastave da je reprezentacija da je reprezentacija Srbije u fudbalu ispala i kažnjena sa oduzimanjem, ne znam koliko beše, bodova zato što su oni spustili dronom zastavu na srpski stadion.Koja je to poruka? A mi Srbi i Srbija se zalaže da sport bude neko ko će da spaja ponovo ono što se zove srušeni mostovi nekada gde je politika uradila svoje i da imaju štetu i jedni i drugi i treći, oni koji pripadaju nekim drugim nacionalnim manjinama.Tako da molim gospodu predstavnike nacionalnih manjina

treba da pomogne, jer i lokalne samouprave pomažu nacionalne manjine, tamo gde žive i rade, a država Republika Srbija je mnogo uložila u izgradnju izgradnju tog dela Srbije, Raške oblasti i tako je zovemo.Niko njima ne zabranjuje da oni govore, ali ne mogu da govore na način u parlamentu i da nam donesu zastavu u parlamentu, albansku zastavu, a da je ovo Srbija po Ustavu Republike Srbije. U parlamentu može da stoji srpska zastava i da poštuju ono što je Ustav ove države.Vidite, oni su možda dobili vetar u leđa zato što je ona baba ili deda, Olbrajtova, jel je baba ili deda, šta je? ona je velika ljubav Hašima Tačija, oni su, da li su bili u intimno ljubavnoj vezi ili su bili u ljubavnoj vezi u smislu da se otme deo srpske teritorije i bombardovali Srbiju da bi nam oteli teritoriju i dovedu teroriste na vlast

koliko mi je poznato svi mi ovde smo za neku ljubav, ali ljubav prema porodici, ljubav prema radnom mestu, ljubav prema otadžbini, prema državi, a ovo je teroristička ljubav.To u u literaturi još ne postoji nigde i ja poštujem sve poslanike i upravo ta baba, deda, kako se zove sada oni prete Srbiji - nećete vi više da otvorite nijedno poglavlje, sada ćete da vidite ponovo baba, deda, došla i ne znam oni drugi koji su stisli dugme da se bombarduje Srbija. I zašto su nas bombardovali?Sada neki koji su bili na visokim funkcijama, kao što piše u knjizi Dika Martija,

Srbi nisu bili velike žrtve na KiM, ali ko je izazivač svega toga? Ko je izazivač? Ko je prvo napadao kasarne, policijske stanice? Ko je proterao veliki broj Srba sa KiM?Da vam kažem nešto, u Pomoravskom okrugu, možda u procentima najviše Srba sa KiM koje je proterano živi u Pomoravskom okrugu. Postoji jedno selo kod Jagodine koje se zove Rakitovo, 93% građana, odnosno Srba koji su proterani sa KiM došli su tu da žive. Zašto? Zato što su stalno imali pretnje, stalno su bili žrtve albanskih terorista i upravo zbog takvog ponašanja pravda je spora, ali dostižna i u Hagu se nalaze oni koji su ubijali Srbe i zauzeli srpsku teritoriju.Još jednom da kažem kolegama koji pripadaju nacionalnim manjinama, uvek ćemo da ih podržimo u nečemu što smatramo da je njihovo pravo ugroženo, da su mala sredstva za ono ili ovo itd, ali ali tih nacionalnih saveta na osnovu broja stanovnika u Evropi najviše ima u Srbiji. Najviše. Ne mogu da kažu kako su ugrožena prava itd. čak je Srbija podržala formiranje tih nacionalnih saveta.Kako se ne žale oni drugi pripadnici nacionalnih saveta koji su dobili veliki broj glasova?

Znate šta, pošto vas nije spomenuo gospodin Marković, niti poslaničku grupu, mogu da vam dam da govorite, pošto imate vremena, po amandmanu. Hvala predsedniče.To kako ćemo mi govoriti, o čemu ćemo govoriti neće određivati nijedan od kolega narodnih poslanika,

neće određivati nijedan kolega o tome da li ćemo mi govoriti, kojim tonom ćemo govoriti. Ja ovde neću reći da se kolega Marković drao, on je vikao u mikrofon, možda je hteo da potvrdi neke svoje argumente, međutim, sve ono što je trebao da uradi pre svega toga, jeste da pročita Ustav. U Ustavu nigde ne postoje oblasti kao teritorijalno uređenje.Prema tome, ako se već neko poziva na Ustav, kao što se ja pozivam na Ustav, a kaže da u članu 182. stav 3. 3. se mogu osnivati nove autonomne pokrajine, pravo narodnih poslanika je i te kako da se bore u ovom domu za te nove autonomne pokrajine.Prema tome, neće nas uplašiti ni povišen ton, ni brojnost koja je sa suprotne strane, mi ćemo se za naše zahteve boriti.Što se tiče ljudskih i manjinskih prava, ona nisu samo obrazovanje, jezik i pismo i kultura. Pripadnici nacionalnih manjina imaju svoja građanska prava koja im se takođe po mnogim drugim zakonima osporavaju. Postojanje tih nacionalnih saveta upravo je, ukoliko je kolega čitao amandman, nadam se da jeste, pošto je diskutovao po njemu, upravo je postojanje tih nacionalnih saveta podvedeno pod stavku dotacije nevladinim organizacijama, iako se ti nacionalni saveti biraju direktno na izborima i nose direktni izborni legitimitet.Što se tiče kolega iz druge političke partije, vezano za neko oduzimanje mandata njihovom šefu, njihovom šefu mandat nije oduzelo niti Bošnjačko veće, niti neka većina u bošnjačkom veću, mandat njihovom šefu je oduzeo zakon. Mi smo takođe glasali protiv tog zakon. Govorili smo da je taj Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina diskriminatorski, da on nije dobar i da bi trebalo slušati predstavnike nacionalnih manjina. Šta je to što treba u tom zakonu ispraviti. Dakle, amandman koji smo podneli vrlo jasno kaže da smo preneli zahtev pošto je kolega Marković rekao kako to da se drugi nacionalni saveti ne bune i kako to da drugi nacionalni saveti ne traže to što mi tražimo, ako je čitao amandman i ako je slušao obrazloženje, mogao je da čuje da smo mi u ovoj Skupštini ovim amandmanom preneli zahtev 23 nacionalna saveta koji su tražili da im se udvostruče sredstva za za finansiranje u narednoj 2021. godini. Dakle, ovo je zahtev svih nacionalnih saveta, a ne zahtev samo jednih.Prema tome, ponovili smo više puta i zarad težine tog zahteva, ponoviću još jednom, ta 23 nacionalna saveta izabrani na direktnim izborima sa legitimitetom i legalitetom predstavljaju gotovo trećinu građana Republike Srbije. I, ako se vi na Dan ljudskih prava na ovakav način ophodite prema zahtevu 23 nacionalna saveta, prema zahtevu jedne trećine građana, onda vi treba da se zapitate o stanju demokratije u koju su doveli ovaj parlament. U ovo stanje ga nismo doveli mi. Mi, ovo stanje dovodimo u stanje ravnoteže. Naš šest koji ovde sedimo pravimo kontratežu. Jednom mišljenju, a to je da se manjini mora servirati mišljenje većine. Mi to nikada nećemo prihvatiti, nikada se nećemo pomiriti sa postojećim stanjem zato što tvrdimo i imamo dokaza za to da postojeće stanje vodi naše narode i pripadnike naših nacionalnih zajednica u odlazak i nestanak sa ovih prostora.Dakle, poštujte to što smo odlučili da u ovaj parlament unesemo različito mišljenje, sa velikim poštovanjem se ophodimo prema različitim mišljenjima koje smo čitav dan slušali iako nam se možda neka nisu sviđala i kada smo došli na red da govorimo o našim zahtevima čuli smo i osporavanje prava na reč, osporavanje prava na mišljenje i na zastupanje političkih stavova za koje smo dobili podršku na izborima.Dakle, ako ste to što pričate da jeste, demokratska država, demokratski parlament, onda smognite snage da čujete različito mišljenje iako vam se ne sviđa. Mi od toga nećemo odustati. Mi nismo ista partija, mi nećemo vas pitati o načinu na koji ćemo da izlažemo i da zahtevamo to što treba našim biračima. Kad budemo ista partija, a nadam se da nikada nećemo, onda ćete moći da određujete. Do tad, dokle postoje naše partije, dokle postoji naša politika mi ćemo se za nju boriti, jer za nju dobijamo podršku na izborima i zahvaljujući njoj zauzimamo ova mesta u parlamentu. Jeste završili?Zastali ste, ne znam jel kraj. Slušam šta mi kolege dobacuju. **Ivica Dačić** Vi ne polemišete ni sa kim u ovoj sali. Izvolite, pričajte, molio bih sve da saslušamo još gospodina Imamovića. **Enis Imamović** Drago mi je što ste pri kraju diskusije pokazali ogroman nivo tolerancije. O daljim zahtevima ćemo nastaviti. Mislim da nema dalje smisla govoriti i ponavljati.Sešću

Slobodno svako može da iznese svoje mišljenje i ja vas molim zaista jedno je pitanje, kao što sam rekao, ovo nema nikakve veze sa ovim amandmanom o kojem pričamo, sada mi govorimo o pitanjima o pitanjima teritorijalne organizacije, o drugim pitanjima koja nemaju veze sa ovim amandmanom. Zato bih zamolio i sve poslanike koji su se prijavili da završimo ovu raspravu.Kad Jahji Fehratoviću, Amiru Tandiru, oni više nemaju vremena. Nisu ispunjeni uslovi za repliku.Prema tome,

završili smo pretres o svim amandmanima.Zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

3. tačke dnevnog reda Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.Primili ste amandman koji je na Predlog zakona podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Gospodine

Ja vas molim da obezbedite optimalne, normalne i bezbedne uslove za rad u ovoj sali onoliko koliko je to moguće.Ja se neću upuštati u to šta su kolege ranije govorile, da li su povredili član 107. itd, ali je nedopustivo da vi tolerišete bez i jedne ikakve opomene da kolege od kojih konstantno mesec dana slušamo kako Srbija ne vodi računa o zdravlju ljudi u Novom Pazaru u ovoj sali i svima ugrožavaju zdravlje ne noseći maske. Ne poštujući Vladu Srbije, a da vi niste našli za shodno ni da ih čak na to opomenete i pozovete, a kamoli da primenite odgovarajuće mere. Hvala. Kao što znate, pitanje nošenja maske nije predviđeno Poslovnikom. Prema tome, ne znam o čemu bismo odlučivali da li je neko povredio Poslovnik ili ne.Razumem vaš stav i zato molim sve poslanike da poštuju preporuke i odluke koje donosi Vlada Republike Srbije, odnosno Krizni štab. U tom smislu vas molim da to sve poštujete i zahvaljujem se gospodinu Komlenskom.Sa želim da otvorim, kao što sam rekao, otvorio sam pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da li neko želi reč? (Ne.)Pošto smo završili pretres o amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

35 minuta, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Želim